Folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet. En av de største endringene i Norge de neste årene er at vi blir flere eldre. Regjeringen vil legge til rette for at eldre skal kunne oppleve en aktiv alderdom og trygg eldreomsorg. Det gjelder uavhengig av bakgrunn, funksjonsnivå eller om de bor i byen eller på landet. Vår felles helsetjeneste skal sikre at vi alle får helsehjelp av høy kvalitet. Derfor vil regjeringen sørge for å bygge flere sykehjemsplasser og sikre nok fastleger og fagfolk i den offentlige helsetjenesten i årene som kommer. Regjeringen vil også sikre bedre pasientforløp og et bedre samarbeid mellom kommuner og sykehusene. Rekrutteringen av fagfolk til vår felles helsetjeneste må bli bedre. Regjeringen ønsker ikke at helprivate tilbud vokser på bekostning av det offentlige. Regjeringen vil legge frem en reform som skal forebygge rusmiddelproblemer bedre og sørge for at god hjelp, behandling og oppfølging gis tidligere. Det siste året har vi opplevd kraftig prisvekst og uro i internasjonal økonomi. Prisveksten svekker kjøpekraften for folk, offentlige budsjetter og handlingsrommet til private virksomheter. Vi har solide institusjoner for å få bukt med prisveksten i Norge. Norges Bank bruker sitt renteverktøy for å nå målet om lav og stabil inflasjon. Våre ansvarlige parter i arbeidslivet reduserer risikoen for lønns- og prisspiraler gjennom frontfagsmodellen. Regjeringen trekker i samme retning gjennom trygg økonomisk styring og ansvarlig pengebruk. Den høye prisveksten rammer særlig dem med lavest inntekt. Regjeringen iverksetter mange tiltak for å skape økt trygghet for folk gjennom: - et skattesystem som omfordeler - mer velferd for alle et sterkere sikkerhetsnett for dem som står utenfor utdanning og arbeid De siste månedene har prisveksten falt. Det gir håp om at tiden med høy prisvekst kan være i ferd med å gå mot slutten. Selv i en verden preget av uro står norsk økonomi sterkt. Bedriftene investerer mer enn noen gang tidligere. Arbeidsledigheten er lav. I Norge skal vi aldri sløse med den viktigste ressursen vi har: menneskene. Derfor er det gledelig å se at det er en klar nedgang i antall personer som verken er i jobb eller utdanning. Antall personer i jobb har aldri vært høyere. Det er mange bedrifter som melder om mangel på kvalifisert arbeidskraft. Regjeringen vil legge til rette for at flere kan komme i arbeid. De med nedsatt arbeidsevne og helsemessige utfordringer skal gis bedre muligheter til å bruke arbeidsevnen. Med en ny ungdomsgaranti vil regjeringen styrke innsatsen overfor unge som trenger hjelp til å komme i arbeid, utdanning eller opplæring. Regjeringen jobber for at alle som ønsker det, skal ha hele og faste stillinger. Regelverket skal legge til rette for ansettelser direkte i virksomheten der arbeidet utføres. Arbeidsforholdene skal være ryddige og forutsigbare. På den måten vil regjeringen sikre trygghet for arbeid og trygghet i arbeid. Regjeringen vil legge til rette for bosetting, næringsutvikling og et godt tjenestetilbud i by og bygd i hele landet. Det skal bli mer attraktivt for barnefamilier å bosette seg i distriktene. Regjeringen fører en politikk der kommunene får ressurser og handlefrihet til å løse viktige velferdsoppgaver og føre en aktiv næringspolitikk. For å bygge sterkere lokalsamfunn skal lokalsamfunnene få bestemme mer selv og folk få mer makt over egen hverdag. Regjeringen vil legge til rette for at flere skal mestre skoleløpet og bli kvalifisert for arbeid og videre utdanning. Regjeringen vil legge frem meldinger til Stortinget om grunnskolen, om sosial mobilitet og sosial utjevning og om profesjonsutdanningene. Utgiftene for familier ved å ha barn i barnehage skal senkes. Kvaliteten i barnehagen skal økes gjennom bedre kompetanse. Skolehverdagen skal bli mer praktisk og variert, og alle skal utvikle lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig. Regjeringen vil lovfeste at alle nye lærere i skolen må ha lærerutdanning. Laget rundt barn og unge skal styrkes, og flere skal inkluderes i idrett, kultur og frivillig arbeid. Tilgangen til høyere utdanning skal styrkes over hele landet. I året som har gått, har vi sett Russlands angrep på Ukraina fortsette. Lidelsene og ødeleggelsene gjør dypt inntrykk. Vi vet ikke hvordan krigen utvikler seg, men vi vet at Russland har undervurdert ukrainernes motstandskraft og kampvilje. Russland har også undervurdert vestlige lands samhold og vilje til å kjempe for frihet, menneskerettigheter og demokrati. President Zelenskyjs fredsplan viser at Ukraina klarer å forsvare seg mot Russland og samtidig ha tanker om hvordan en rettferdig og varig fred kan se ut i fremtiden. Norge støtter oppfølgingen av fredsplanen. Vi tar samtidig vår del av ansvaret – her hjemme ved at nesten 50 000 ukrainske flyktninger er blitt bosatt i norske kommuner, i Ukraina gjennom det femårige Nansenprogrammet på 75 mrd. kr, og i internasjonale institusjoner som FN, NATO og Verdensbanken – for å løse de store utfordringene verden står overfor. Medlemskapet i NATO er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. NATO står sterkere og mer samlet enn noensinne. Med Finland, og snart Sverige, som nye medlemmer har vi fått et samlet Norden i forsvarsalliansen. Vi står tryggere sammen. Regjeringen vil oppnå NATOs 2-prosentmål. Det innebærer betydelige investeringer i personell, kompetanse, materiell og teknologi. Regjeringen vil fremme en ny langtidsplan for forsvarssektoren og ta initiativ til dialog med Stortinget om prosessen. Det er nødvendig å styrke nasjonal sikkerhet og beredskap. Regjeringen vil følge opp totalberedskapskommisjonen og forsvarskommisjonen. Regjeringen prioriterer norsk matproduksjon og matsikkerhet høyt. Regjeringen har bl.a. startet etableringen av beredskapslager for korn. Krigen i Ukraina minner oss på at energipolitikk også er sikkerhetspolitikk. Russland fortsetter å bruke energi som et våpen og pressmiddel. Det gjør det enda viktigere at Norge forblir en stabil og forutsigbar gassleverandør til Europa. I Norge skal det bygges ut mer fornybar kraft og mer nett, og vi skal bruke energien mer effektivt. Regjeringen har lyst ut en konkurranse om de første områdene for havvind. Målet er at mer areal kan åpnes i årene fremover. For å nå klimamålene og sikre høy sysselsetting og bærekraftig verdiskaping er det nødvendig at næringslivet omstiller seg. Regjeringen vil legge til rette for nye lønnsomme arbeidsplasser, utslippskutt, eksportvekst og flere klimavennlige industrietableringer over hele landet. Energiomstillingen skal gi lokale ringvirkninger gjennom næringsutvikling. Samtidig skal hensynet til natur, miljø og sameksistens med andre næringer ivaretas. Reindriften er en viktig samisk kulturbærer, og tilstrekkelige arealer er avgjørende for en bærekraftig reindrift. Regjeringen jobber med tiltak som ivaretar reindriftens interesser. Energiomstillingen koster, men er nødvendig: I sommer fikk vi stadig påminnelser om at klimaet er i rask endring. Både lokalbefolkning og turister rømte fra skogbranner sør i Europa, og i august ble mange hjem og mye infrastruktur ødelagt som følge av flom og ekstremvær i Norge. Juli er den varmeste måneden som noensinne er målt på verdensbasis. Regjeringen øker innsatsen for å redusere klimagassutslippene og vil styrke klimatilpasningen. Det gjelder her hjemme, der regjeringen i statsbudsjettet vil legge frem et eget klimabudsjett med nye klimatiltak, og det gjelder ute i verden, der regjeringen vil forene klimaog utviklingspolitikken. Pandemi, krig i Europa, energikrise, forverret klima og høy prisvekst er noen av utfordringene som har møtt oss i dette tiåret. Vi må ta de rette valgene for å bevare våre felles verdier og bidra til et fredelig Europa, og for å komme ut av denne perioden med et fortsatt sterkt fellesskap, fortsatt høy tillit til hverandre og mindre sosiale og geografiske forskjeller. Det er en kvalitet ved det norske demokratiet at vi evner å finne sammen i saker som krever det. Regjeringen ser frem til et godt samarbeid med Stortinget. Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 168. storting for åpnet.

I samsvar med Grunnlova gir Kongen denne meldinga til Stortinget om Noregs tilstand og styring i tida etter siste melding. Det var sterk oppgang i norsk fastlandsøkonomi i fjor, med ein vekst på heile 3,8 pst. Den høge aktiviteten har halde fram i 2023, men det er store næringsvise forskjellar. Det er framleis høgt press i arbeidsmarknaden. Konsumprisveksten har gått noko ned, men er framleis på eit høgt nivå. Høg prisstigning er no den største utfordringa i stabiliseringspolitikken. Det undergrev folks moglegheit for auka velstand og ein trygg økonomisk kvardag. Finans- og pengepolitikken må spele på lag for å få prisveksten under kontroll.

Arbeidsløysa held seg låg, sysselsetjinga er høg, og det er mange ledige stillingar i Noreg. Ved utgangen av august var 1,9 pst. av arbeidsstyrken registrert som heilt ledig. Det er litt høgare enn på same tid i fjor, men likevel klart lågare enn før pandemien. Sysselsetjinga har auka mykje dei to siste åra. Frå 2021 til 2022 auka sysselsetjinga i gjennomsnitt med 110 000 personar. Frå årsskiftet 2022/2023 og fram til 2. kvartal i år har det vorte ytterlegare 15 000 fleire sysselsette. Den russiske angrepskrigen mot Ukraina held fram med å prege den sikkerheitspolitiske situasjonen – med dramatiske konsekvensar for Ukraina, Europa og verda. I februar etablerte regjeringa Nansen-programmet for Ukraina, med brei støtte frå Stortinget. Det er ein femårig støttepakke på 75 mrd. kr. Nansen-programmet sender eit tydeleg signal om at eit samla Noreg støttar Ukrainas kamp for fridom, og at den norske støtta kjem til å vare så lenge det trengst. Krigen i Ukraina har omfattande ringverknader langt utanfor Europas grenser, m.a. i form av meir usikker tilgang på mat, høge prisar på energi og mat og lågare global vekst. Saman med Nansen-programmet fremja regjeringa ein krisepakke på 5 mrd. kr til utviklingsland som er særleg ramma av konsekvensane av krigen. NATOs toppmøte tok nye viktige steg i den militære omstillinga for å styrkje evna til kollektivt forsvar. Det vart semje om ei modernisering av forsvarsplanane til alliansen og styrkte forpliktingar om forsvarsinvesteringar. NATOs toppmøte tok nye viktige steg i den militære omstillinga for å styrkje evna til kollektivt forsvar. Det vart semje om ei modernisering av forsvarsplanane til alliansen og styrkte forpliktingar om forsvarsinvesteringar. Regjeringa har vedteke at Noreg skal oppnå og føre vidare bruk av minimum 2 pst. av bruttonasjonalprodukt på forsvar frå 2026. Regjeringa har sett i gang arbeidet med ein ny langtidsplan for forsvarssektoren og har fått viktige innspel i form av forsvarssjefens fagmilitære råd og tilrådingane frå forsvarskommisjonen. I april vart det finske flagget for første gong heist utanfor NATOs hovudkvarter. Avtalen mellom Tyrkia og Sverige under NATOs toppmøte i Vilnius opnar også for svensk medlemskap i nær framtid. At heile Norden no blir samla i NATO, er med på å tryggje Noregs og Europas sikkerheit og kjem til å vere ein styrke for det nordiske samarbeidet. I 2022 kom det om lag 35 000 fordrivne frå Ukraina til Noreg, og det er forventa at det kjem like mange i 2023. Norske kommunar har lagt ned ein ekstraordinær innsats, og per 1. september er 43 500 fordrivne busette i små og store kommunar over heile landet. Regjeringa har vedteke å opprette til saman 20 nye polititenestestader i 2023 og 2024. Lokalt politi gir folk tryggleik og er viktig i det førebyggjande arbeidet, spesielt med tanke på barn og unge. Regjeringa har arbeidd vidare med å styrkje kriminalomsorga. Arbeidsforholda i Noreg er i hovudsak bra, men fleire må sikrast faste heile stillingar med norske lønns- og arbeidsvilkår. Regjeringa har fremja endringar i arbeidsmiljølova. Endringane går ut på å innføre ei heiltidsnorm og avgrense moglegheita for å leige inn folk frå bemanningsføretak. Regjeringa har styrkt innsatsen overfor unge som har falle utanfor og treng hjelp til å kome i arbeid, og har innført ein ny ungdomsgaranti i regi av Nav. Regjeringa har fremja ei ny opplæringslov som er vedteken av Stortinget. I ny lov blir m.a. rettane til vidaregåande opplæring utvida, og det blir innført reglar som skal bidra til at fleire kan fullføre vidaregåande opplæring. Strukturell mangel på arbeidskraft og udekt etterspurnad etter kompetanse på fleire sentrale område gjer det nødvendig å prioritere kva vi bør satse på. I stortingsmeldinga «Utsyn over kompetansebehovet i Norge» la regjeringa fram endringar i finansieringssystemet som skal styrkje sektoren si evne til å vareta det breie samfunnsoppdraget og heilskapen i prioriteringane regjeringa gjer. Vidare har regjeringa redusert foreldrebetalinga i skulefritidsordninga. Regjeringa har etablert ei ordning der alle elevar på 1. og 2. trinn får tilbod om tolv timar gratis SFO i veka. Regjeringa har styrkt finansieringa av fastlegeordninga. Dette gir dagens fastlegar betre arbeidsvilkår og støttar dessutan opp under rekrutteringa. Regjeringa har lagt fram ei folkehelsemelding, med ein strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar. Vidare har regjeringa lagt fram ein forpliktande opptrappingsplan for psykisk helse og ei melding om eldrereform. Det skal vere trygt for eldre som kan og vil, å bu lenger heime, samtidig som det skal finnast eit godt tenestetilbod når behovet oppstår. Regjeringa er oppteken av at det skal vere mogleg for alle barn og unge å delta i fritidsaktivitetar. Tilskot til å inkludere barn og unge er auka. Regjeringspartia og SV har styrkt barnetrygda. Satsane er prisjusterte. I tillegg er barnetrygda til dei eldste barna og den utvida barnetrygda til einslege forsørgjarar auka. Regjeringa har sett i gang eit arbeid med ei brei kvalitetsreform i barnevernet for å styrkje tilbodet til sårbare barn og familiar. Dessutan har regjeringa sett i gang arbeidet med ei eiga fosterheimsmelding. Noreg har til liks med EU oppdatert utsleppsmålet sitt for 2030 under Parisavtalen, om minst 55 pst. reduksjon samanlikna med 1990.

Ekstremvêret «Hans» råka mange og har medført enorme materielle skadar. Regjeringa har styrkt arbeidet med å handtere konsekvensane av klimaendringane og la i juni fram ei stortingsmelding om klimatilpassing. Straumstøtteordninga til hushalda er styrkt og forlengd. Regjeringa har lyst ut ein konkurranse om prosjektområde til havvind for Utsira Nord og første fase av Sørlige Nordsjø II. Dette er den første utlysinga for havvind i Noreg og er ein viktig del av regjeringa sin ambisjon om å tildele prosjektområde tilsvarande 30 GW havvind innan 2040. Regjeringa held fram med å leggje til rette for at Noreg framleis skal vere ein stabil, føreseieleg og langsiktig leverandør av olje og gass til Europa i ei krevjande tid. Regjeringa vidareutviklar verkemiddelapparatet for å fremje den grøne omstillinga i næringslivet. I sommar har regjeringa tilpassa vegkart for grønt industriløft til dagens geopolitiske situasjon og endringar i konkurransesituasjonen, m.a. i lys av andre lands støttetiltak for grøn industri. I april underteikna Noreg og EU ein avtale om ein grøn allianse for å styrkje samarbeidet om energi, klima og industri. Vidare har regjeringa utvida det bilaterale energi- og industrisamarbeidet med m.a. med m.a. Tyskland på område som hydrogen, batteri, havvind og karbonfangst og -lagring. I juni la regjeringa fram ei stortingsmelding om distriktspolitikken, fleire distriktskommunar er inviterte til å søkje om bygdevekstavtalar med staten. I august la regjeringa fram ei melding til Stortinget om gode bysamfunn med små forskjellar. Regjeringa har starta arbeidet med ein nasjonal digitaliseringsstrategi. Planen er at strategien skal vere ferdig første halvår i 2024. Regjeringa fører vidare arbeidet med byvekstavtalar for å nå nullvekstmålet i dei største byane. Frå 16. august vart ordninga med gratis ferjer utvida, og takstane i riksvegferjedrifta var reduserte til eit nivå på 50 pst. samanlikna med takstane i januar 2021. Fleire veganlegg, skredsikringsprosjekt og utbetringsstrekninger er opna for trafikk. Follobanen, som er eit av Noregs største samferdselsprosjekt, vart teken i bruk i 2023, etter nokre problem som medførte ulemper for passasjerane og togselskapa i startfasen. Banen bidreg til vesentleg auka mobilitet, raskare togreiser og ein enklare reisekvardag for mange. Regjeringa har foreslått endringar i straffelova som inneber forbod mot konverteringsterapi. Ny boklov er vedteken av Stortinget. For andre år på rad innvilga regjeringa løftet om full momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2022. Jordbruksforhandlingane innebar ein auke i inntektsmoglegheitene på 4,1 mrd. kr. Hovudprioriteringar i avtalen var økonomi i mjølkeproduksjon, klima- og miljøtiltak, unge bønder og landbruk i Nord-Noreg.

å bidra til å håndtere de faktiske utfordringene som innbyggerne i hele landet møter hver dag. Dette er et ansvar vi har tatt på oss med et dypt alvor. Vi lever fortsatt i urolige tider. Vi vet ikke hva framtiden vil bringe. Det bekymrer mange, og det er det lett å forstå. Selv om mange av oss klarer oss gjennom tøffere økonomiske tider, er vi flere her som har møtt dem som virkelig sliter. Ingen skal stå med lua i hånda, sier vi ofte. Det kan ikke bare være ord. Folkevalgte i denne salen har også tidligere opplevd usikre tider. De tok kloke beslutninger som gjør at vi er den nasjonen vi er i dag. Den arven forplikter. Kjære medrepresentanter! Klimaendringene er ikke lenger noe som truer; de er framme. De har blitt en realitet vi føler på kroppen, og som bokstavelig talt omformer lokalsamfunnene våre. Ekstremværet «Hans» har tydelig vist oss at klima- og miljøproblemene krever øyeblikkelig handling. Vi er mange her i salen som har besøkt berørte områder og sett ødeleggelsene og menneskers tap og fortvilelse med egne øyne. Jeg har lyst til å nevne Arnstein Groven fra Nesbyen, dette fantastiske mennesket som oppi alt det håpløse spredte humor, glede og håp.

og er en del av et aktivt lokalsamfunn i by og bygd. Han minner oss om at vi er et folk som bryr oss om hverandre. Vi har opplevd krise og vanskelige tider før. Vi kommer oss gjennom det, men det krever solidaritet og fellesskap. Kjære medrepresentanter! Vi er Stortinget, og Stortinget må vise besluttsomhet i arbeidet for å ivareta landets innbyggere og lokalsamfunn. Som folkevalgte er det vår hovedoppgave å se dem vi er valgt av og for. På Stortinget er hele landet representert. Som institusjon er vi bærebjelken i vårt demokratiske samfunn. Prioriteringene vi gjør, og lovene vi vedtar, påvirker alle innbyggere. Vi skal ikke være annerledes enn dem vi representerer. Likevel må vi, mer enn andre, være bevisste på hvordan vi oppfører oss. Både som enkeltmennesker og som fellesskap er det vårt ansvar å sørge for at feil og skandaler ikke overskygger det som er det viktige: det politiske arbeidet. Folk må vite at deres bekymringer tas på alvor, og at de finner sine løsninger her i denne sal. Det er bare sånn vi gjør oss fortjent til den tilliten folk har gitt oss gjennom valget. Våre demokratiske verdier er en dyrebar arv som vi må utvikle og beskytte. I politisk sammenheng er vi alle her minoriteter i verden. Folk flest lever ikke i demokratier og nyter godt av den samme friheten som oss. Også på den måten er vi privilegerte. Også det forplikter. Ved å støtte dem som kjemper for sin rett til frihet og demokrati, verner vi samtidig om det vi selv er så glad i, slik som vi gjør gjennom Stortingets engasjement for Ukraina. Krigen er langt fra over og er fortsatt i vårt nærområde. Friheten må være like godt utstyrt som tyranniet, sa president Zelenskyj til Stortinget. Vi skylder de unge som faller ved frontlinjen akkurat nå, å fortsette vår støtte for et demokratisk Europa. Vi har akkurat lagt bak oss et valg, og det går en linje gjennom det norske samfunnet fra lokalt til nasjonalt nivå som forankrer den demokratiske kulturen vår. Mange nyvalgte lokalpolitikere skal nå takle roller som mange her kjenner godt. De fortjener støtte og takk for at de påtar seg ansvar. I en urolig verden hvor demokratiet er under press, er det stadig viktigere å verne om og sikre alle sidene ved folkestyret. Derfor er det bekymringsfullt at valgdeltakelsen går tilbake. Der har vi som storsamfunn, og særlig vi i det politiske miljøet, et ansvar. Skal demokratiet fungere, må folk bruke stemmeretten, og de må se viktigheten av å delta. Kjære medrepresentanter! Høsten som ligger foran oss, kommer til å bli preget av mange og alvorlige saker. Det blir uenighet underveis, men jeg er sikker på at alle som sitter i denne salen, vil arbeide hardt for å finne de løsningene som er best for fellesskapet. Stortinget er igjen samlet til ansvarsfull gjerning. Vi møtes i visshet om de store oppgavene som ligger foran oss og det ansvaret vi har påtatt oss. Med disse ord reiser vi oss

Presidenten vil foreslå at Hans Majestet Kongens tale og beretningen om rikets tilstand og bestyrelse legges ut for behandling i et senere møte. – Det anses vedtatt. Møtet hevet